Gospođa Anka Mrak-Taritaš, zamjenica ministra graditeljstva i prostornog uređenja. Izvolite.

obzirom da vidim da se žurimo izglasati sve ove zakone i odluke. Ali vi kao potpredsjednik ste ipak trebali dati da se gospođa zamjenica ministra očituje o ovoj raspravi koju smo proveli o Zakonu o grobljima. Završili ste raspravu i odmah prešli na drugi zakon. Možda gospođa iz ove rasprave

A ova vaša primjedba je posve nepotrebna jer sam se ja konzultirao sa zamjenicom ministra. Pa to vi ni niste morali vidjeti, ali to ni nije vaš posao. Kad budete predsjednik Sabor, kad osvojite dovoljno glasova građana pa budete vodili sjednicu onda ćete odlučivati da li ćete javno ili u konzultaciji pitati zamjenika ministra. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Pozivam sad zamjenicu ministra i ispričavam se što sam je prekinuo da obrazloži ovaj novi prijedlog. **Mrak-Taritaš, Anka** Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjeni dame i gospodo zastupnici Vlada predlaže izmjenu i dopunu Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Kao što imate prilike vidjeti predlaže se izmjena i dopuna nekoliko članaka, ali suštinski je riječ o tri grupe na što se odnosi izmjena i dopuna zakona. Prvo je da se broj članova savjeta prostornog uređenja smanjuje sa 9 na 7. Naime, u času kada je 2004. godine ustanovljeno to tijelo broj članova je bio 7. Pokazalo se da je taj broj članova vrlo operativan, da bi jednom izmjenom i dopunom zakona pred pred dvije godine taj broj članova povećan na 9 što se pokazalo da nije dovoljno operativno tako da mi predlažemo da i nadalje bude ono rješenje koje je bilo od starta. To da broj članova Savjeta za prostorno uređenje bude 7. druga tema je da po sadašnjem zakonskom rješenju svi koji izdaju lokacijske dozvole i potvrde na glavni projekt odnosno rješenje o uvjetima gradnje taj akt moraju dostaviti Građevinskoj inspekciji u Zagreb. U ovo doba je to apsolutno nepotrebno jer se na taj način samo zatrpava inspekcija, zatrpavaju se prostori i zaključeno je da nije to potrebno jer u bilo kojem času mi kao ministarstvo imamo apsolutno jasne pokazatelje o broju izdanih akata. I treće, ono što je najvažnije i što je najbitnije. Nije treće zato što je najbitnije i najvažnije a to je da je izmjenom i dopunom Zakona o prostornom uređenju i gradnji koja je stupila na snagu 10. kolovoza prošle godine uveden jedan institut koji se radno zove pozitivna zabilježba. Što to znači? To znači kada bilo tko od vas koji ima nekretninu, a ta nekretnina može biti i stara po 30 i 40 godina želi da ta nekretnina bude predmet prodaje mora u gruntovnici staviti pozitivnu zabilježbu, odnosno akt temeljem kog je ta nekretnina bila upisana u gruntovnicu. To u konkretnim slučajevima znači da na primjer i za kuće koje su napravljene prije 15.2.'68. koje su nekoliko puta prodavane, ako sad želite prodati mora biti u gruntovnici pozitivna zabilježba. U ovoj situaciji kada je promet nekretnina znatno opao, kada zaista tržište nekretnina pokazuje veliki pad ova zakonska odredba je dovela još do velikih neprilika, neprilika jer su pojedine gruntovnice postale zatrpane, postale su neoperativne i odmah od časa kada je zakon, ta izmjena i dopuna zakona stupila na snagu riječ je o 10. kolovozu prošle godine je bilo niz upozorenja i niz primjedaba od svih da to još dodatno otežava promet nekretnina. izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju i gradnji. I Vlada predlaže Saboru da takvu izmjenu i dopunu zakona i donese. Hvala vam lijepo. Da. Predsjednik Odbora za lokalnu odnosno regionalnu samoupravu, kolega Vinković. je ovo jedan od aktivnijih odbora. Dakle, Odbor za lokalnu, područnu i regionalnu samoupravu na svojoj sjednici održanoj 19. travnja 2012. godine raspravio je predložene izmjene Zakona o prostornom uređenju i gradnji s konačnim prijedlogom. U raspravi su članovi članovi Odbora istaknuli da postoji i niz drugih značajnih pitanja vezanih za primjenu samog Zakona o prostornom uređenju i gradnji i Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama koje je potrebno riješiti. riješiti. Posebno je naglašena potreba provođenja financijske decentralizacije sredstava jedinicama lokalne i područne samouprave budući da je znatan broj upravnih tijela koje postupa prema navedenim zakonima u nadležnosti istih jedinica lokalne samouprave i nakon provedene rasprave Odbor za lokalnu samoupravu je većinom glasova, 6 glasova za i 1 glas protiv, 1 glas suzdržan odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Hvala lijepo potpredsjedniče. **Stazić, Nenad (SDP)** Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a poštovani zastupnik Mihael Zmajlović.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, zamjenice ministra, uvažene zastupnice i zastupnici. Ovim se prijedlogom zakona ide na izmjene zakona koje su hitne i koje su nužne za pokretanje tržišta nekretnina koja je u RH još u stagnaciji što zbog slabosti gospodarstva eurozone, ali i zbog dužničke i gospodarske krize i niza drugih faktora. Važećim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji propisano je da se građevina upisana u zemljišnoj knjizi bez zabilježbe o aktu za uporabu građevine, odnosno potvrde nadležnog upravnog tijela da se za uporabu građevine ne izdaje akt za uporabu smatra građevinom izgrađenu bez akta na temelju kojeg se može pristupiti građenju i bez akta za uporabu iste. A tko tvrdi suprotno da to treba dokazati. Sada se brišu ove odredbe prema kojima se građevina koja je upisana bez zabilježbe o aktu na temelju kojeg se smije rabiti smatra građevinom izgrađenom bez akta na temelju kojeg se može pristupiti građenju. Drugim riječima sve građevine koje sada nemaju uporabnu dozvolu ili akt po kojem su se upisale u zemljišne knjige ne mogu ići u prodaju, odnosno ne mogu se kupiti. Dakle, sa njima se uopće ne može raspolagati. I to je ono što je zablokiralo tržište, odnosno promet nekretnina. Ovim se briše pravna posljedica pozitivne zabilježbe. Brisanjem ove odredbe stavka 2. u članku 268.a otklanja se mogućnost primjene odredbe članka 22. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Tim se člankom 22. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama kaže da se nezakonito izgrađena zgrada, odnosno zemljište na kojem je izgrađena ne mogu otuđiti dok se takva zgrada ne ukloni, a da ugovor koji je sklopljen protivno tomu ne proizvodi pravne učinke i ne može se provesti u zemljišnim knjigama. Ove su odredbe izazvale nerazumijevanje, a rezultat toga je njihovo različito tumačenje od strane pojedinih zemljišno-knjižnih sudova. To je dovodilo do primjene zabrane otuđenja na sve zgrade koje u zemljišnoj knjizi nemaju zabilježbu akta na temelju kojeg se građevina smije rabiti. Umjesto da se primjeni samo na one zgrade koje su izgrađene bez akta za građenje kako je to i propisano člankom 22. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Dakle kod svake promjene vlasništva tražila se pozitivna zabilježba. Ali pitanje vlasništva je jedna stvar, a pitanje postojanja, odnosno posjedovanja akta za gradnju je druga stvar. Dakle predmnijeva se da si nezakonit ako nemaš pozitivnu zabilježbu. Sada nakon usvajanja ovog zakona u zemljišnim će se knjigama prema propisima koji uređuju prostorno uređenje i graditeljstvo moći provesti ugovor o otuđenju svake zgrade izgrađene na temelju akta za građenje, ozakonjene zgrade i zgrada koja je izjednačena sa zgradom izgrađenom na temelju akta za građenje, a za što jedini dokaz nije spomenuta zabilježba akta nego i svaki od navedenih akata ili akt za uporabu građevina ako je to potrebno dokazivati. A nije potrebno dokazivati za one zgrade upisane u zemljišne knjige upisane u zemljišne knjige od 1992. do 2007. godine jer su u tim razdobljima zgrade su se upisivale samo ako su imale uporabnu dozvolu, odnosno akt za uporabu. Namjera je predlagatelja da ovim izmjenama Zakona o prostornom uređenju i gradnji otkloni sve nedoumice i pravne nesigurnosti koje su nastale različitim tumačenjem i primjenom oba ova spomenuta zakona. Zato ovaj prijedlog zakona treba gledati kao na još jedan korak prema pokretanju prometa, odnosno tržišta nekretnina. Između ostalog brišu se i odredbe Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima je propisana obveza upravnih tijela da urbanističkoj i građevinskoj inspekciji dostavljaju lokacijske dozvole, rješenja o uvjetima građenja i potvrde glavnih projekata što je dobro jer to je bilo nepotrebno opterećenje za tijela uprave, a osim toga ministarstvo je najavilo i uskoro uvođenje e-dozvola što bi trebalo omogućiti i dostupnost svim zainteresiranim tijelima ovih navedenih akata. Za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati sredstva u državnom proračunu već naprotiv za pohvaliti je to i smanjenje broja članova Savjeta prostornog uređenja države sa 9 na 7 čime se kvaliteta rada savjeta sigurno neće dovesti u pitanje, ali će se smanjiti troškovi državnog proračuna za oko pola milijuna kuna. Evo, predlagatelju mogu u ime kluba SDP-a samo reći da čekamo i najavljeni novi Zakon o prostornom uređenju i gradnji i izmjene Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama što prije jer će se sve ovakve suštinske izmjene potaknute inicijativama sa terena pozitivno utjecati na gospodarska kretanja i investicije. Zato je donošenje ovog zakona po hitnom postupku i više nego opravdano. I zato će klub SDP-a podržati donošenje ovog zakona. Hvala lijepa. Hvala kolegi Zmajloviću. U ime kluba HDSSB-a govorit će uvaženi zastupnik Zoran Vinković.

u nizu zakona koji se nazivaju koracima i koji ne rješavaju cjelokupnu problematiku nadležnih zakona nego jednostavno pedalj po pedalj ili stopu po stopu ili korak po korak rješavaju određene probleme koji su vezani za određene zakone. Pomalo je preoptimistično davati izjavu jer ovo doista nije veliki korak za čovječanstvo ili za Hrvatsku kao što je to bio onaj na Mjesecu, ali tvrditi ovako odgovorno jasno i glasno da će evo izmjena ovih odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji potaknuti tržište nekretnina doista u ovoj situaciji u kojoj se Hrvatska nalazi ja ne bih rekao da je preoptimistično nego da pomalo koketira sa nečim što se zove i na granici određenih bolesti. Ja ću samo podsjetiti da Hrvatska danas ima onaj rekordni broj nezaposlenih, gotovo 350 tisuća. Da od tih 350 tisuća sasvim sigurno nitko neće ući u tržište nekretnina. Da onih milijun umirovljenika ne ovih sa povlaštenim mirovina, zaštićenim mirovinama nego onim normalnim mirovinama prema postojećim hrvatskim zakonima koji jedva spajaju kraj s krajem sasvim sigurno neće se odlučiti da odlučiti da krenu u kupovinu nekretnine, stana ili kuće jer su ovih nekoliko godina i ono što su uštedjeli svojim radom već davno, davno potrošili. To sasvim sigurno neće popraviti i pokrenuti tržište nekretnina i oni radnici koji nekoliko mjeseci više od 6, 9 pa i godinu dana ne primaju plaću za svoj rad i to sasvim sigurno neće napraviti radnici u ovom ogromnom valu stečajeva, te tak sama ova brzina i izmjena donošenja ovog zakona u svakom slučaju radi se o pola Hrvatske, sasvim sigurno pola stanovništva Hrvatske sasvim sigurno neće pokrenuti tržište nekretnina. tiče smanjenja broja članova Državnog savjeta sa 9 na 7, pa ukoliko smo već htjeli napraviti stvarnu uštedu obzirom da je taj savjet očigledno imao i veliku odgovornost, ali isto tako i veliki rad kada evo u niz ovih godina evo svojim činjenjem ili ne činjenjem praktično doveo do toga da nemamo tržište nekretnina i da između ostalog zato i nije zaslužna samo svjetska gospodarska kriza koja gle čuda u susjednim zemljama prestaje, gdje raste bruto nacionalni dohodak jedino u Hrvatskoj se to ne dešava, pa ako smo već htjeli uštedjeti i ostaviti taj savjet mogli smo s tih 9 članova smanjiti na tri člana pa bi umjesto 500 tisuća kuna uštedjeli milijun i pol kuna. I to bi bila jedna velika velika poruka hrvatskoj javnosti da se i na taj način štedi. Ja sam upozorio i na samom odboru i nisam dobio jasan odgovor. Smatram da je bilo dosta papirologije, obzirom da i ja imam određena iskustva jer obnašam i čelnik sam lokalne samouprave već duže vrijeme da doista ima problema sa papirologijom i da većina investitora mora čekati i po godinu dana da bi došla do građevinske dozvole. Ali smatram da uporabna dozvola da sve ono što je vezano za prodaju nekretnina ovdje mislimo prije svega na stanove i na razno razne investitore koji nisu državi platili niti PDV nisu platili poreze i doprinose, poreze većina njih, poreze i doprinose svojim radnicima, pa se dešavaju slučajevi da su građani koji su otkupljivali takve stanove dali keš ili novac, danas se ne mogu upisati u vlasništvo jer je ta tvrtka otišla u stečaj i gle čuda založila jednu takvu zgradu. Pa je i to jedan od velikih razloga zašto je stalo tržište nekretnina. Ono na što smo svakako upozorili, a upozoravam i sada sa ove govornice, daleko su veći problemi i kažem da ovaj jedan koračić neće sasvim sigurno pokrenuti tržište tržište nekretnina, daleko su veći problemi u niz drugih značajnih pitanja za koje se očekivalo da će vrlo brzo doći. Imam priliku i imam toliko sredstava od ove "saborske plaćice" da mogu kupiti novine pa mogu pročitati što je ministar najavio, što Vlada najavljuje da bi se do 6.mjeseca legalizirali legalizirali i bespravno izgrađeni objekti ali većina građana koja više nema ni za kruh nema vremena niti novca niti čitati novine, aniti kupiti te novine. I smatrao sam da prije svega jedno ozbiljno ministarstvo mora ukoliko želi ići u izmjene jer smatram da se netko tko se pripremao 8 godina za preuzimanje vlasti da jednostavno je trebao barem to se nudilo građanima u u predizbornoj kampanji parlamentarnih izbora da je trebao doista već sva rješenja, poznavati sve zakone i ne nuditi ovako parcijalne, nije to sada stvar samo vašeg ministarstva nego je to stvar većine koji se nalaze u proceduri u Hrvatskom saboru. Tako da prilikom donošenja ovih izmjena mi već govorimo o tome da vrlo brzo idu nove izmjene i dopune određenog zakona. Ovdje u ovoj raspravi želim naglasiti da je poseban problem jedna odluka koja je vezana i za rad one državne uprave za izdavanje građevinskih dozvola, da se jednom odlukom nadležnih ministarstava ti uredi su se stavili u velike gradove ili u regionalnu samoupravu odnosno županiju, da je država tada i zakonom definirala da će tu djelatnost popratiti financijski, međutim to se do danas nije desilo i ti uredi dakle i radnici, djelatnici, službenici nazovite kako hoćete svi oni koji rade su radnici, se nalaze na proračunima ili regionalne ili lokalne samouprave. Sustav izdavanja građevinskih dozvola nije uopće ubrzan. To govore mnogobrojni primjeri diljem Hrvatske jer za izdavanje građevinske dozvole ukoliko nemate kuma ili nećaka u određenom uredu, ukoliko niste spremni dati određene plave koverte, teško da možete očekivati da ćete dobiti građevinsku dozvolu u zakonskom predviđenom roku. I to je nasljeđe one hobotnice koja je ovako harala Hrvatskom i pružila sve pipke u sve pore ovoga društva. Kažem klub HDSSB-a isključivo iz ovih razloga smatramo da se treba pokrenuti tržište nekretnina, smatramo da se treba smanjiti nezaposlenost, smatramo da Hrvatska treba izići iz ove duboke gospodarske krize, na to upozoravamo i smatramo da ovim jednostavnim malim korakom koji nije velik niti za čovjeka, a kamoli za čovječanstvo, a niti za Hrvatsku u svakom slučaju nećemo riješiti taj problem. bit ćemo suzdržani kod donošenja zakona. A evo iskoristit ću ovu priliku i prije svega poslati poruku vladajućoj vladajućoj koaliciji, ali isto tako i Predsjedništvu Sabora da evo već kad donosimo ovako male koraka i male izmjene i dopune zakona da omogućimo, obzirom na sve on što se ovih dana

Zoran (HDSSB)** Dakle ja ne želim reći da je netko ne narodna vlast jer ste izabrani upravo od naroda, ali taj narod isto tako traži da se omogući rasprava u Hrvatskom saboru o komemoraciji u Bleiburgu jer prije svega to zaslužuju oni koji su nevino smaknuti, oni čije obitelji, čija djeca ih možda nisu nikad ni vidjela

završiti s time ovu raspravu. Pročitajte malo novine uvaženi gospodine potpredsjedniče pa ćete vidjet da doista ovo što sam sada rekao ima težinu veću od ovih izmjena i dopuna zakona. (SDP)** Hvala vama. Pozivam sada uvaženu zastupnicu Nansi Tireli da dođe za govornicu i upozna nas sa stavovima kluba Hrvatskih laburista-Stranke rada. Poštovani potpredsjedniče, zamjenice ministra, poštovane kolegice i kolege. što se tiče ove teme i ovog prijedloga zakona imamo obilje prakse u Hrvatskoj. Točan je navod predlagatelja da u praksi postoje problemi sa otuđenjem nekretnina koje nemaju tzv. pozitivnu zabilježbu. Također je točno da po tom pitanju postoji neujednačena sudska praksa zemljišno-knjižnih odjela općinskih sudova pa čak i županijskih sudova. Točan je i navod da to iznimno negativno utječe na gospodarstvo budući da se onemogućuje ili barem bitno otežava promet nekretnina, a što negativno utječe na samo gospodarstvo i to ne samo na tržište nekretnina već i na poslovanje građevinskih poduzetnika. Primjerice ako netko želi, a ne može zbog zakonske zabrane kupiti stari objekt ili dograđivati ga ili renovirati time se koči i djelatnost građevine. Ili npr. nije moguće fiducijom opteretiti nekretninu radi dobivanja kredita ili pozajmice. Također da, državna administracija u tim slučajevima radi sporo i zatrpana je zahtjevima građana za izdavanjem raznih dozvola i akata, potvrda da je građevina građena prije 1968. godine i stoga ne treba građevnu dozvolu i slično, da se radi o objektima koji ne trebaju uporabnu dozvolu itd., a što frustrira i državne službenike i građane podjednako. To je točno. Jedini koji profitiraju u tom kaosu su inženjeri geodezije, projektanti i odvjetnici. Također, postojeće zakonsko uređenje tjera zemljišno-knjižne odjele općinskih sudova da se upuštaju u ocjenu legalnosti sagrađenih objekata koji su upisani u zemljišne knjige, a to nije njihov posao i praksa, je dakle u tom dijelu neujednačena što dovodi do pravne nesigurnosti. Očito su borbu protiv nelegalno sagrađenih objekata platili svi građani koji samo žele imati normalan promet nekretnina. U tom smislu predloženi zakon želi riješiti te probleme i to je kao takvo i pozitivno. Međutim, nije sasvim točno da predloženi zakon neće negativno utjecati na afirmaciju načela potpunosti i istinitosti podataka u zemljišnim knjigama. Tzv. pozitivne zabilježbe, zabilježbe akata na temelju kojih su građevine građene, odnosno na osnovu kojih se smiju staviti u uporabu ostvaruju i svoju publicitetnu funkciju javne evidencije zemljišnih knjiga. Primjerice, netko tko želi kupiti kuću dobiva saznanje o tome ima li taj objekt potrebne dozvole ili ne, čime se svi sudionici u pravnom prometu upozoravaju da su određeni objekti potencijalno rizični tj. da mogu biti nelegalno izgrađeni. U tom slučaju možda će i netko kupiti objekt koji nema potrebne dozvole, međutim tada barem neće moći reći da za te činjenice nije znao. Potpunost i istinitost podataka zemljišnih knjiga ovim prijedlogom ne bi bila izigrana, međutim njezino značenje bilo bi itekako relativizirano. Mišljenja smo da se problem mogao kvalitetnije riješiti intervencijom u članku 22. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama na način da se ipak za određeni vremenski period omogući pravni promet nekretninama koje nemaju tzv. koje nemaju tzv. pozitivnu zabilježbu. Time se ne bi narušilo načelo povjerenja u zemljišne knjige, u određenom vremenskom periodu građani bi imali vremena srediti dokumentaciju vezanu uz svoje objekte i ishoditi potrebnu zabilježbu u zemljišnim knjigama te se zbog omogućavanja prometa nekretninama u tom periodu odgode ne stvore negativni učinci za samo gospodarstvo. Stoga ovaj prijedlog zakona na neki način radi hitnog rješavanja stvarno opisanih problema žrtvuje jednim dijelom načelo zaštite povjerenja u same te zemljišne knjige. Smatramo da su daleko veći problemi u tome da se nekretnina prodaje bez uporabne dozvole pa banka ljudima koji kupe stan ili stavi pod ovrhu jer investitor ne uspije isplaćivati kredit na anuitete puno veći. Dokaz tome je i nedavni slučaj kupaca stanova u Rijeci koji nažalost u našoj Hrvatskoj nisu kao takvi usamljeni. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. U ime kluba SDSS-a govorit će uvaženi zastupnik Jovo Vuković.

Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo zamjenice ministra, kolegice i kolege zastupnici. Pa ja bih se osvrnuo vezano na ovaj zakon, pod broj jedan vezano za promet nekretnina u Republici Hrvatskoj. Ako promatramo što znači uopće upravna dozvola i šta se s njom dešavalo unazad četrdesetak godina. Do '68. godine, znači ne moramo dokazivati da li imamo akt o upotrebi ili nemamo akt o upotrebi. Od '68. do '92. smo se mogli upisati samo ako smo imali akt o upotrebi u zemljišno-knjižne odjele u sudovima, u županijskim sudovima. Od '92. do 2007. također je nastupio jedan period kad se moglo uknjižiti u objekat kao takav na zemljištu a da nije imao akt o upotrebi. Poslije 2007. Ponovo ne možemo se uknjižiti ako to nemamo. Šta to sad znači? Ljudi koji su do '68. godine imali sagrađene svoje objekte oni su u većini slučajeva to i riješili. Ljudi koji su se temeljem pozitivnog propisa od '92. do 2007. upisali kao takvi da postoje objekti naravno sa pozitivnom zabilješkom da nemaju akt o upotrebi ali imaju objekat, imaju objekat na tom zemljištu ne mogu poslije 2007. I sad naročito sa ovim novim zakonom ne mogu s njim prometovati i ne mogu s njim ništa raditi. U određenim gruntovnicama to ne priznaju kad ide u pravni promet prema nekoj drugoj ili trećoj osobi. Iz tog razloga tržište nekretnina nije stalo samo zbog ovoga. Stalo je i iz niz drugih razloga. Stalo je iz ekonomskih razloga. Ali jedan od malih segmenata u ovom mozaiku je sigurno i ovaj dio da se jedan dio objekata, znači tih 15 godina praktično ne može pravno pravno prometovati zato što nema uporabnu dozvolu, a on de facto postoji na terenu. Iz tog razloga klub SDSS-a podržava ovu izmjenu zakona. Mi također podržavamo i sav rad Ministarstva graditeljstva koji ide u planu novog zakona da bukvalno svi objekti koliko je to god moguće, nikad to neće biti moguće do kraja dožive svoju legalizaciju, ispune zakonske uvjete, plate ono što treba da plate da bi bili legalizirani itd. Prema tome, to podržavamo ali smatramo da ova dopuna je na tragu toga do donošenja novog zakona da se i tim objektima koji su od '92. do 2007. uknjiženi da se s njima može pravno da vlasnici nemaju taj problem, a vjerujte što je kolegica prije mene govorila to utječe i na građevinarstvo, utječe i na rad i na sve ostalo što jeste. Koliko će to pomoći vidjet ćemo, ali smatram da jednostavno to sigurno ima svoj uticaj i na sam rad. Ne puno ali ima sigurno uticaj na svoj rad. Drugo na čega se odnosi ova izmjena zakona, a to je smanjenje broja članova za dva člana. Koliko je nama na odboru rečeno isključivo se radi o nekakvim financijskim elementima koji nisu mali. Radi se o nekih 400 hiljada kuna otprilike. Znači, svaka ušteda je bitna. Smatramo da će taj odbor sigurno dobro funkcionirati i sa smanjenim brojem članova u odnosu na sada. I pod broj tri na čega se odnosi ova izmjena i dopuna, a to je da upravna tijela ne moraju dostavljati građevinske dozvole, potvrde glavnog projekta, lokacijske dozvole građevinskim inspekcijama. Ako znamo, a znamo što je to isto također podržavam znamo kakva je pozitivna praksa da bi uopšte započeli gradnju objekta je da vi morate Građevinskoj inspekciji sedam dana prije nego što jeste podnijeti sve akte uključujući i skicu isključenja rješenja glavnog inženjera itd. Znači, po meni te treba duplirati i nema nikakvog razloga da se još nameće, da upravna tijela moraju dostavljati Građevinskoj inspekciji, kad to već mora da uradi po pozitivnom propisu investitor jer prije toga ne može graditi nego što je izvršio prijavu sa svom dokumentacijom koja je iza toga. I Građevinska inspekcija tek iza toga odobrava da nakon 7 dana možete započeti građenje tog objekata za koji imate na neki na neki način pozitivne papire. Klub SDSS-a apsolutno će podržati ovu izmjenu zakona zbog tih stvari koje sam naveo. Isto tako podržavamo rad ministarstva na izmjeni i dopuni novog zakona koji će sigurno ići u smislu da legalizira objekte koliko je god to moguće, a samim tim i pomogne jedinicama lokalne samouprave da naplate svoje određene prihode koje imaju od komunalnog doprinosa na način kako će se dogovarati sa određenim pojedinim vlasnicima, ali će naplatiti za razliku od sad što nisu naplatili. Naći će se tu vjerojatno načina oko obroka kako šta i sve ostalo zavisno od veličine iznosa i sve ostalo što jeste. Zahvaljujem. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem kolegi Vukoviću. Sa stavovima HNS-a upoznat će nas uvaženi zastupnik Ivica Mandić. Hvala vam Ja bih rekao ono što je možda bitno da svi kolegice i kolege zastupnici imamo uvijek na umu da kod donošenja svih zakona i zakonskih okvira koji su potrebni za funkcioniranje da li ministarstava, da li države Hrvatske da uvijek budemo u službi naših građana, da donosimo takve zakone koje će prvenstveno pojednostavniti proceduru i koja će olakšati mogućnost za ostvarivanje pojedinih prava svakoga od građanina. Također, ovdje u raspravi rečeno je da su ovo mali koraci. Slažem se da su mali koraci, ali koraci su kvalitetni, da bi pokušali izgraditi sustav koji će biti funkcionalniji, jednostavniji, kvalitetniji i koji će nam omogućiti administriranje administracije. Tako bih to nazvao. Kod ovoga prijedloga zakona ja mogu samo reći da ova oba zakona koja smo imali danas da su to prvi koraci koji idu ka legalizaciji bespravno izgrađenih objekata u Republici Hrvatskoj i da će završetak ovoga posla kod legalizacije nelegalizirajućih zgrada biti završeno sa donošenjem ovog zakona. Očekujemo da će Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja vrlo brzo takav zakon dostaviti Vladi, a nakon toga i Saboru Republike Hrvatske jer procedura oko objašnjavanja tog zakona počela je po Republici Hrvatskoj. Ono što je također bitno kod donošenja ovoga Zakona a ja bih rekao da je možda i temeljno pitanje stavljanje u funkciju osobnog identifikacijskog broja građana. Prema informacijama s kojima ja raspolažem da taj broj za sada nosi ukupno 15% informacije o onome što svaki građanin posjeduje i što ima. Smatram da napori i Vlade Republike Hrvatske i ministarstava pogotovo financija, porezne uprave mora biti revno na zadatku da se taj broj što prije stavi u funkciju i onda ćemo izbjeći mogućnosti i dopisivanja i nepovjerenja. Jer svaki državni službenik koji je ovlašten on će imati točno podatke o vlasništvu pojedine nekretnine. Što se tiče samih konkretnih prijedloga po pitanju članova Savjeta za prostorno uređenje smatramo da će i dalje imati značajnu brojnost i značajno sučeljavanje stručnih osoba u Savjetu prostornog uređenja, ali da značajnije neće se narušiti kvaliteta kvaliteta donošenja odluka s obzirom da je smanjenje s 9 na 7, a ipak će biti uštede po pitanju proračuna, neću reći značajne ali ako je to riječ o 400, 500 tisuća to je za jedno ministarstvo sigurno značajna stavka. Nadalje, što je dobro u prijedlogu ovoga zakona da se briše obaveza tijela upravnih, tijela da lokacijske dozvole se dostavljaju građevinskoj inspekciji. Mislim da je na početku uspostavljanje e-dozvola i da je to bespotrebno gomilanje obaveza investitora da bi jedan dokumenat samo iz Ureda državne uprave u inspekciju prenosili što smatramo dakle značajno olakšati ovaj dio komunikacije između nadležnih državnih tijela. Nadalje, i kod ovog, briše se pozitivna zabilježba u posjedovnici. Tu je kolega Vuković dobro rekao da je zakonska regulativa od prošle države pa do danas bila različita, da nije bilo obaveza da se stavi teret u posjedovnici i sadašnje funkcioniranje prema zakonu od 2011. godine je da oni objekti koji nemaju zabilježbu da su oni rađeni nelegalno. Znači mi opet dovodimo građanina u situaciju da mora dokazivati da je objekat legalan iako je on u tom vremenu imao sve mogućnosti. I ove sve mjere koje su predložene sa ovim zakonom omogućavaju jednostavniji način funkcioniranja i jednostavniji protok informacija. Što se tiče ovoga zakona klub HNS-a će podržati ovaj zakon i u iščekivanju onog zakona koji je možda najvažniji i najveći problem donošenja Zakona o legalizaciji nelegalno izgrađenih objekata. Klub HNS-a podržat će ovaj zakon.

Zakon o prostornom uređenju i gradnji temeljni je zakon kojim se uređuje sustav prostornog uređenja i gradnje u cilju stvaranja pretpostavki za održivi razvitak u prostoru RH koji predstavlja osobito vrijedno i ograničeno nacionalno dobro. Prije nego što se osvrnemo na predložene izmjene ovog zakona potrebno je prethodno naglasiti da je ovaj zakon stupio na snagu još 1. listopada 2007. te je otada mijenjan tri puta. Prvom izmjenom i dopunom 2009. godine zakon je usklađen sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi. Drugom izmjenom i dopunom 2011. zakon se usklađuje sa novim Zakonom o općem upravnom postupku s ciljem ispunjavanja mjerila za zatvaranje Poglavlja 23. – Pravosuđe i temeljna prava. Treća izmjena zakona donesena je u srpnju 2011. godine, a temeljem sustavne analize 4 godine provedbe zakona uz uz aktivno sudjelovanje institucija države i jedinica područne i lokalne samouprave, brojnih udruga građana, udruga županija, gradova i općina. Ova izmjena donijela je značajne novine s tim da je važno istaknuti da se pri tome nije mijenjala dotadašnja koncepcija zaštite i upravljanja prostorom. Važno je istaknuti da je analiza učinka primjene zakona iz 2007. posebno ukazala na postojanje brojnih postupaka kod izrade i donošenje dokumenata prostornog uređenja kao i dugotrajnost postupka ishođenja akata za provođenje tih dokumenata, izdavanja akata za građenje i uporabu građevine te postupka upravnog i inspekcijskog nadzora. S osnovnom idejom zaštite prostora i kvalitetnog upravljanja prostorom te ujedno uklanjanje prepreka za ulaganja u RH ovim su izmjenama i dopunama skraćeni rokovi i uklonjene suvišne procedure u postupku izrade i donošenje prostornih planova lokalne i područne razine te njihovih izmjena i dopuna, smanjen je broj provedbenih planova koji se obavezno donosi te je olakšano određivanje njihovih obuhvata. Također je olakšano i financiranje izrade provedbenih prostornih planova, ojačana je uloga i odgovornost županija u uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora. Zadnje izmjene zakona donijele su značajna poboljšanja u segmentu provođenja dokumenata prostornog uređenja u smislu ubrzavanja i pojednostavljenja. Tako je primjerice ubrzano ishođenje lokacijskih dozvola i akata za građenje kao i postupci za njihovo donošenje. Posebno postupci izmjene i dopune dozvola i akata, uređenje građevinskog zemljišta, omogućilo i primjerenije gospodarenje i korištenje određenih dijelova zaštićenog obalnog područja. Vezano za nezakonito izgrađene zgrade potrebno je istaknuti da je analiza provedbe zakona iz 2007. godine pokazala da rješenje o izvedbenom stanju i potvrda izvedbenog stanja, a riječ je o prijašnjim institutima za postupanje s građevinama izgrađenim bez, odnosno protivno aktu nadležnog tijela, nisu dovoljni za rješavanje stanja u prostoru tj. pojave bespravne gradnje. Stoga su iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji brisane odredbe koje su uređivale donošenje rješenja o izvedenom stanju, izdavanja potvrde izvedenog stanja, a problematika nezakonito izgrađenih zgrada riješena je Zadnjim izmjenama zakona uvedeno je i stavljanje zabilježbe u zemljišnim knjigama akta na temelju kojeg se građevina smije rabiti. predstavljano afirmaciju načela potpunosti i istinitosti podataka u zemljišnim knjigama i načela povjerenja u zemljišne knjige. Ocjenjujemo da je upravo povjerenje u zemljišne knjige temelj pravne sigurnosti u prometu nekretninama. Izmjene zakona koje su pred nama u proceduri donošenja Klub zastupnika HDZ-a neće podržati iz nekoliko razloga. Prvenstveno ne vidimo razloga da se u hitnoj proceduri smanjuje npr. broj članova Savjeta prostornog uređenja. Maloprije čujemo imamo smanjenje od 9 za 2 na 7 članova i tu ćemo imati uštedu od 450 do 500 tisuća kuna. Na ovoj sjednici imat ćemo formiranje nove agencije koja će imati u svom upravnom vijeću čak 15 članova. Bilo bi zgodno izračunati koliko je to sredstava. Nadalje, štetnim ocjenjujemo i brisanje obveze upravnog tijela nadležnog za poslove prostornog uređenja i gradnje da Građevinskoj inspekciji dostavlja rješenje o uvjetima građenja te potvrde glavnog projekta koji izdaje odnosno da Urbanističkoj inspekciji dostavlja lokacijske dozvole koje izdaje. Naime, ovo smatramo dobrim rješenjem jer je praksa pokazala da je od velike pomoći kada ove inspekcije imaju saznanja i uvid u te akte, te ne vidimo razlog za ukidanje obveze dostavljanja tih akata Građevnoj i Urbanističkoj inspekciji sve dok se ne uspostavi najavljena baza podataka i aplikacija za izdavanje dozvola tzv. e-dozvola. Nadalje, mi u klubu HDZ-a smatramo da izmjene ovog zakona trebalo je promišljati i donositi istovremeno sa najavljenim izmjenama Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama. Ovdje prvenstveno mislimo na brisanje odredbi kojima je uvedeno stavljanje zabilježbe u zemljišnim knjigama akata na temelju kojeg se građevina smije rabiti i što predstavlja afirmaciju načela potpunosti i istinitosti podataka u zemljišnim knjigama. Važno je istaknuti da je Ministarstvo pravosuđa svim općinskim sudovima dostavilo detaljno obrazloženje vezano za odredbu članka 268.a i članka 116. Zakona o prostornom uređenju i gradnji te odredbe članka 22. Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama. Iz navedenog obrazloženja razvidno je da je tim odredbama zabranjeno otuđenje i provedba prava vlasništva nezakonito izgrađene zgrade i zemljišta na kojem je takva zgrada izgrađena, a ne zgrade odnosno zemljišta za koju u zemljišnoj knjizi nije stavljena zabilježba o aktu za uporabu zgrade ili za koju nije izdan akt za uporabu. Ujedno je obrazloženjem razvidno naznačeno da se dokazom da je zgrada zakonita smatraju svi akti izdani za građenje, uporabu ili ozakonjenje ako je u pitanju legalizacija zgrade izdani na temelju tih zakona ili na temelju važećih zakona koji su uređivali upravo područje gradnje kao i akti i dokumenti propisani Zakonom o prostornom uređenju i gradnji kojima se nezakonite izgrađena zgrada ujednačava sa zakonito izgrađenom. Navedenim obrazloženjem jasno je definirano i postupanje vezano za građevine upisane u zemljišne knjige do 20. studenog 1992. odnosno od 1. listopada 2007. godine. Cilj je obrazloženja Ministarstva pravosuđa bio osigurati ujednačenu provedbu navedenih zakona u dijelu koji se odnosi na promet nekretnina i postupanja u zemljišno-knjižnim predmetima. Iz navedenog obrazloženja Ministarstvo pravosuđa koje nažalost svi općinski sudovi nisu ujednačeno primjenjivali i provodili jasno je da ove odredbe zakona nisu bile prepreke za promet nekretnina. Iz ovih navedenih razloga Klub zastupnika HDZ-a ne podržava donošenje ovog zakona. Martinčev. Time smo završili raspravu po klubovima i prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi na redu je poštovani zastupnik Peđa Grbin. Poštovane kolegice i kolege. Evo ja ću se u svojoj raspravi pokušati vrlo kratko osvrnuti na ono što je po mom mišljenju najvažniji aspekt ovih izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju i gradnji. A to su izmjene koje se tiču članka 268.a i članka 116. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Naime, kada je u kolovozu prošle godine ova izmjena i dopuna zakona nastupila na snagu u jednom trenutku sve su građevine u RH proglašene bespravnim. Dakle svaka kuća, svaka zgrada, svaka štala, svaka garaža sve je u jednom trenutku postalo bespravno postalo je nelegalno. A istovremeno drugim zakonom tzv. Zakonom o legalizaciji zabranili smo promet nelegalnim građevinama. Dakle, u kolovozu prošle godine nitko u RH legalno nije mogao prodati svoju kuću, svoj stan nije mogao prodati nikakvu zgradu. Tako što je u trenutku kada se građevinski sektor u RH nalazi u dubokoj krizi gotovo uništilo, gotovo pokopalo promet nekretninama. To je nešto što moramo izmijeniti. U ovom trenutku kada se trudimo da RH izvučeno iz teške krize u kojoj se nalazi svaka zabrana prometa, svaki teret na prometu je nedopušten. Upravo zato ne samo da moramo podržati ove izmjene i dopune zakona nego ih moramo podržati u ovakvoj hitnoj proceduru. Neću duljiti jer mislim da je poruka jasna. I upravo ono što je gospođa zamjenica ministra rekla, ovo moramo sada usvojiti, moramo popraviti situaciju u koju smo se doveli, a kasnije s vremenom prvo kroz Zakon o legalizaciji, a kasnije kroz jedne sustavne izmjene odnosno po mogućnosti jedan novi Zakon o prostornom uređenju i novi Zakon o gradnji da taj sektor svedemo u mjeru u kojoj on treba biti. Hvala vam lijepa. Hvala vama kolega Grbin. Pozivam cijenjenu zastupnicu Vesnu Fabijančić-Križanić da iznese svoju raspravu. Nema je, onda gubi pravo na raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Sljedeći na redu je cijenjeni zastupnik Željko Kolar. u ovoj raspravi zapravo je gospodin Peđa rekao sukus čitavih ovih izmjena Zakona o prostornom uređenju i gradnji ali ja bih htio skrenuti na nekoliko na nekoliko stvari na nekoliko problema s obzirom da sam geodeta po struci i da sam radio u katastru i da bih mogao snimiti jedan film ili napisati jednu knjigu o zakonima koji su se donosili, a koje smo mi morali I moram priznati da smo se mnogo puta čudili da li je moguće da je uopće takav zakon donesen jer je on neprovediv. I naravno da zbunjujemo ljude na terenu iz jednostavnog razloga tmo krajem osamdesetih godina mogli ste upisati objekat objekat u zemljišnu knjigu da je on bi bespravan da niste imali nikakvog papira. Kada je došao geodeta van na licu mjesta kada smo smjestili taj objekat na česticu u prostor ljudi su mislili da imaju legalni objekat. Na temelju njega su dobili kredit u banci i nikome nije na pamet padalo da će ikada više trebati bilo kakav dokument kojim bi on trebao dokazivati da je taj objekat legalan.

su imali građevinske dozvole međutim sada u ovom razdoblju tek sada je do njih došao vodovod. Imali su priključke na nelegalizirane vodovode ili priključke samo na hidrante. I sada nisu na temelju uredne građevinske …/Govornik

mogli ishoditi, znači donijeti dokument da imaju upisanu legalnu građevinu iz gruntovnice da bi donijeli u Zabok u vodovod da bi se mogli priključiti. I ne samo to što je rekao kolega Grbin da zapravo u jednom trenutku je tako ispalo da su postali objekti legalni nelegalni, mi smo i zapriječili promet nekretninama, ali smo zapriječili upis objekata i zapriječili smo ljudima da mogu ostvarivati svoja prava. Ja bih nešto rekao i o tome da se ne treba više, da se briše odredba prema kojoj upravna tijela imaju obvezu urbanističkoj i građevinskoj inspekciji dostaviti lokacijske dozvole, rješenja o uvjetima građenja i potvrde glavnih projekata, ali treba reći da je inspekcija tijelo koje mora pratiti legalnost izgradnje objekata. I gledajte kaj se događa, mi smo sad u pripremi izrade izmjene i dopune Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama jer smo se doveli u situaciju da imamo 150 tisuća objekata u Hrvatskoj koje bi trebalo legalizirati. Ali gledajte što smo radili, sustavno smo smanjivali broj inspektora na terenu. Ja ću sad reći primjer Krapinsko-zagorske županija koja ima 133 tisuće stanovnika, koja ima 32 jedinice lokalne samouprave koje pokrivaju 4 građevinska inspektora. I gospoda inspektori se mogu doslovce ubiti, ne mogu pokriti to područje. I šta rade, rade po prijavi. I sada ljudi koji su dobili građevinsku dozvolu, dobar dio njih ne ide kod inspektora i ne prijavljuje gradnju i to treba znati. Stoga ja zamjenice ministra predlažem, s obzirom da svaki županijski ili gradski ured koji je nadležan za izdavanje akata, bez obzira da je potvrda o glavnom projektu, građevinske dozvole ili drugi akt, on radi sebi registar izdanih dozvola ili akata i da se na mjesečnoj razini o tome ipak obavještava inspekcija. Jer to nije nikakva papirologija, to je na jednom listu papira gdje piše investitor, piše broj katastarske čestice i broj katastarske općine i to je dovoljan podatak za građevinsku inspekciju da zna da u tom trenutku je na određenom području izdana građevinska dozvola i da postoji mogućnost da se izađe na uvid. Jer zašto, kod nas ljudi još uvijek misle da se da se radi projektna dokumentacija i dobiva se dozvola zbog toga što se mora dobiti, a ne zbog toga što se tim uređuje prostor. I onda vi kad dobijete dozvolu, oni dobiju uredno dozvolu za kuću 10x10, a napravit će 10x12. Dobije dozvolu da se makne od saobraćajnice 8 metara, a on će se maknuti 12 ili 6. I zato je država nekoliko puta pokušavala i s onom skicom … /Ne razumije se./… koji su radili geodeti da definira prostor i da stvarno ona dozvola koja se izdaje da se i po njoj radi. Nažalost kod nas to nije tako i treba voditi računa o tome i kad ćemo ići u izmjene i dopune zakona, kad ćemo ići na legalizaciju tih 150 tisuća objekata, mi moramo ako smo podvukli crtu, ako smo rekli da je tu kraj bespravnoj gradnji, mi moramo poraditi na inspekciji. I još jedno čisto razmišljanje koje koje je već u ovoj sabornici izrekao kolega bivši zastupnik gradonačelnik Zaboka gospodin Ivan Hanžek, treba razmisliti o tome da komunalni redari postanu na neki način zamjenski građevinski inspektori. Ako je nekome u interesu da se poštiva gradnja, ako je nekome u interesu da gospodarenje prostorom bude definirano i da bude legalno onda su to jedinice lokalne samouprave. Mi i na temelju izgrađenih objekata i naplaćujemo mnoge dadžbine od ljudi na temelju tog Hvala lijepa. Zahvaljujem kolega Kolar. Na redu za raspravu je uvaženi zastupnik Ivan Klarin. **Klarin, Ivan (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo zamjenice ministra graditeljstva, kolegice i kolege. Raspravu o ovom zakonu započet ću citirajući članak 48. navedenog zakona gdje se definira zaštićeno obalno područje, a to su kako zakon citira zaštićene prirodne vrijednosti i kulturno-povijesne cjeline koja su područja od posebnog interesa za ovu državu. Mogu konstatirati da je danas ZOP, kako ga kratica predviđa, nažalost u potpunosti devastiran i u potpunoj suprotnosti spomenutom članku. Zato smo dopustili da se obalni pojas devastira te ga danas nažalost uspoređujemo sa bolešću koja je metastazirala i zahvatila cijelu našu obalu. Obala je nešto najvrjednije što imamo te je ta ljepota privukla i milijune turista u našu zemlju, ali i milijune eura u državni budžet. Volio bih kazati zašto je uopće došlo do devastacije naše obale i zaštićenog obalnog pojasa, a to je da nisu dozvoljeni nikakvi građevinski zahvati ukoliko je zemljište manje od 3 hektara površine tj. 30 tisuća m2, a na primjeru Dalmacije uz obalu i na otocima mali broj ljudi ima takva zemljišta u svom vlasništvu na jednom mjestu. Dakle, bilo bi korisno tu površinu smanjiti na 1 hektar ili 10 tisuća m2 te omogućiti gradnju isključivo tradicionalnih kuća površine ne više od 30 m2 i to tradicionalnom gradnjom, a sve u cilju zaustavljanja bespravne gradnje na obali i na otocima. Moram reći da podržavam najave ministra o sređivanju stanja i napokon pravo promišljanje o urbanizaciji naše države, ali svakako bilo bi dobro kada bi se ovaj zakon i Zakon o legalizaciji paralelno donosili. Točno je da će te mjere koje se poduzimaju izmjenama ovog zakona olakšati našim ljudima legalizaciju i upis građevina u zemljišne knjige. Ali moramo pripaziti na jedan problem koji se do sada često događao, a to je moguće svjesno izbjegavanje plaćanje komunalnog doprinosa po modelu ja ću osnovati tvrtku da napravim apartmansku zgradu, uplatit ću jednu ratu komunalnog doprinosa, dobit ću papire, prodati zgradu i zatvoriti firmu pa neka se općina i gradovi naplate od čega žele i mogu, svjesni da će se taj novac vrlo teško naplatiti, gotovo nikako. Veliki problem o kojem se također mora povesti računa je da je veliki broj pokretnih naprava za stanovanje, kamp kućica, građevinskih kontejnera, koji danas na Jadranu stvaraju jednu ružnu sliku hrvatskog turizma, a zakonska mogućnost je minimalna da se one uklone skoro gotovo nikakva. Vlasnici takvih naprava kupe zemljište na otocima kilometrima daleko od utvrđenih granica naselja, uklone kompletno raslinje, te na takvo zemljište postave kamp kućicu kojom se kroz ljetne mjesece izmijeni nekoliko obitelji, prijatelja, susjeda i rođaka time kršeći niz zakona o neplaćanju boravišne pristojbe a o higijenskim uvjetima neću ni govoriti. Taj model treba hitno postrožiti, te takve naprave trebaju dobiti status objekta koji će se tretirati kao i fiksni objekt. Na kraju podržavam najave Vlade Republike Hrvatske o napokon o početku sređivanja stanja u prostoru i urbanizaciji naše države. Hvala. Hvala. Posljednja rasprava cijenjena zastupnica Ingrid Atničević Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo zamjenice ministra, kolegice i kolege. Podržavam ovaj Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prostornom uređenju i gradnji kao što sam ja a i svi moji kolege kada se donosio, kada su se donosile zadnje izmjene zakona 2010. godine ustvrdili svi redom da će takve izmjene omogućiti, odnosno napraviti još veći nered. I evo dakle, pozdravljam ovaj prijedlog samog ministarstva, a i svih mojih kolega koji su o tome i govorili da se konačno ukinu ove odredbe koje su stvarale čitav niz nepravilnosti, nesigurnosti, pa čak i među onim ljudima koji žele ozakoniti svoje građevine i tu su se pravili građani prvog i drugog reda, da ne govorimo da je to izazvalo veliku zbrku i u našem pravosuđu konkretno u sudovima u zemljišno-knjižnim odjelima. Napomenimo samo da je zemljišno-knjižni postupak strogo formalni postupak i da, dakle sa ovakvim izmjenama otklanja se svaka sumnja i dilema što je raditi samom zemljišno-knjižnom odjelu. Dakle, više neće biti takvih situacija u kojem će, dakle ova predmijeva koja se sada i briše stvarati kod građana, a i kod samih onih koji provode zakon i kod sudova različito tumačenje. Netko na jednom odboru di je bilo ustvrđeno da bi ovim se tobože eto mi dajemo na neki način i poticaj tako jednoj bespravnoj gradnji. Moram napomenuti da sa ovakvim izmjenama uklanja se dakle takva jedna dilema zabilježbe da takva zgrada nema sve potrebne dozvole. Postavlja se pitanje kad bi to zaista bilo provedivo, a vidjeli smo iz prakse da nije što bi se dogodilo sa svim onim parnicama utvrđenja prava vlasništva nad onim građevinama gdje se, dakle već pojavi sumnja tko je vlasnik, odnosno prijepor o tome tko je vlasnik, a ta nekretnina nije upisana u zemljišnim knjigama niti upravo ima ikakve pretpostavke da zbog ostalih pravnih propisa bude upisana. A takve parnice zauzimaju veliki prostor, odnosno veliki angažman naših pravosudnih tijela. Dakle, osnovno je prije svega i ne brkati sudske i upravne stvari. Dakle, ako ovo još povežemo i ove izmjene sa najavljenim izmjenama Zakona o postupanju sa izmjenama zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama koje su u najavi vjerujem da ćemo konačno izaći u susret građanima da sve one zgrade koje zbog različitih razloga su i nastale bespravno prije svega jednom neaktivnošću i pasivnošću pojedinih upravnih tijela a građani itekako žarko žele naravno uz jednu pristojnu i onu moguću cijenu koju oni mogu platiti za takve zgrade da se to učini. Ali jednako tako i da se onda onda podvuče crta da svaka ubuduće gradnja koja nema pretpostavke i uopće takve jedne inicijative budu sasječene u samom koraku. Dakle, evo da zaključim. Podržavajući ovaj prijedlog zakona treba naglasiti da se građanima izlazi u susret, a to je i osnovna naša inicijativa ako već ne možemo pomoći da ne štetimo. A na ovaj način, ovim prijedlogom zakona itekako pomažemo građanima u situaciji u kojoj su se našli. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Rasprava o tekstu zakona je završena. Glasovat ćemo još danas kad se steknu uvjeti. Hvala vam